Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми народни представители, във връзка с приетото вчера, 13 септември 2017 г., решение, с което е подкрепено предложението на Председателския съвет парламентът да не заседава на 15 септември, петък, предлагам да се приеме на основание чл. 48, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следното: Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 19 септември 2017 г., вторник, от 13.00 ч. до 18.00 ч. при следния дневен ред: Избор на управител на Националния осигурителен институт (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 20 юли 2017 г.). г.). 2. Парламентарен контрол, включващ две подточки: 2.1. Разисквания по Питане № 754-05-33 от 13 юли 2017 г. от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. 2.2. Отговори на въпроси и питания.“ Моля, гласувайте.

Така предложеното на Вашето внимание извънредно пленарно заседание, с предложения дневен ред, е прието. прието. Декларация. Заповядайте – от името на парламентарната група на ГЕРБ народният представител Милена Дамянова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „От нея съм научил повече, отколкото от всеки друг учител. Ако не беше тя, сигурно щях да свърша в затвора.“ Това казва Стив Джобс за учителката си в IV клас Аймоджийн Хил. Сигурно някои от Вас, уважаеми колеги, се питат защо цитирам чужди успешни примери? Толкова ли си нямаме наши, та и за 15 септември да не ги споменем?! Нали знаете в училище стените и витрините, на които са окачени снимки, грамоти и спомени за най-най-видните ученици? Това са само част от успешните ни примери във всяко българско училище, от всяко време! Всеки един от нас има своите учители, които са го научили повече от всеки друг. Всеки от нас избира или познава тези специални хора, на които да повери своите деца, своите племенници, своите внуци. В парламентарната зала сред нас има също такива учители, които са дали на своите ученици повече от всеки друг. Можем да ги аплодираме. В образованието голямата цел са действията. Затова ние от ГЕРБ обещахме и изпълняваме управленския си ангажимент образованието да бъде приоритет в нашата политика. Няма да се впускам в подробности какво и колко е свършено. Само ще спомена за повишението на учителските заплати от 1 септември с 15 на сто към момента; ангажимента на правителството на господин Борисов да няма деца, които да не са в класните стаи; възможността на учителите да работят без бюрократични спънки по пътя им; за родителите, които да са убедени, че училището е и тяхно. Знаем, че за децата и учениците на XXI век светът е просто на един клик, но училището е мястото, в което се учат на приятелство, на уважение, на доверие. Колеги, декларацията на парламентарната група на ГЕРБ от трибуната на Народното събрание е за преклонението, вярата и надеждата. Ние сме народ, който не просто отбелязва 15 септември като начало на учебната година. Ние сме народ, който празнува този ден, защото знанието е това, пред което българинът винаги се е прекланял, и е вярвал, и се е надявал, че ще му донесе просперитет. Знанието е това, което векове наред е в основата на нашата държава и на нашата народност. Да, ние спорим, дискутираме, гневим се, критикуваме и дори използваме темите за образованието за политически ежби. Впрочем това е и най-лошото – политическият популизъм, на който често сме свидетели по темата за образованието. За съжаление, опозицията винаги използва тази тема, за да покаже уж грижа към обществото, но насаждането на клишета и неверни твърдения, че се закриват училища, че се създават армии от неграмотни, че учителите са изоставени да се оправят сами, че новият закон е виновен за всички стари проблеми, е само жалко. И друг път съм казвала, че ние не работим на инат. Предизвикателствата, които ни поставя днешният ден, трябва да бъдат решавани с дискусии, но не с лъжи, да се обсъждат с аргументи, а не чрез волни съждения. Абсолютно безотговорно е да се говори, че днешните промени са причината за нивото на грамотност, за агресията, за отпадналите от училище. Да, правим промени, и правим промени, за да решим тези стари проблеми. Но правим и промените, за да вървим напред, защото това искат нашите деца. Няма време за политиканстване в областта на образованието. Петнайсети септември е ден, в който трябва да си припомним, че училището винаги е било и ще бъде нашето национално заедно. Само образованите и знаещи хора могат да градят своето бъдеще и това на държавата ни. Само образованите хора могат да превръщат мечтите в реалност, да създават, да бъдат новатори, да бъдат лидери. Затова искаме и работим за училище, което не просто дава знания и умения, а училище, което изгражда личности. Затова искаме и работим за учителите, които възпитават бъдещите блестящи умове на България, защото, както е казал Тодор Влайков, „непросветеният народ колкото и каквито права да има, се самолишава от тях“. В навечерието на 15 септември Ви желаем: честит ден на знанието и честит празник! (Ръкопляскания.)

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Пред прага сме на новата учебна година. Ден светъл и радостен. Ден на повтарящото се ново начало. Ден на усмивки и притеснения, на много цветя, на надежди, на признателност, на обещания. Ден, който всеки от нас помни и който преживява отново и отново със своите деца и внуци. А за тези от нас, чиято професионална съдба е свързана с децата и училището – ден на неизменно повтарящо се вълнение и усещане за дълг и отговорност. Такова трябва да е днес усещането на всички нас – усещане за дълг и отговорност пред бъдещето на най-ценния ни капитал – децата на България. Защото в нашата република основните правила се задават тук, в парламента. Защото от начина, по който определяме законовата рамка в образованието, зависи функционирането на тази най-важна система. И ако миналата учебна година открихме с новия Закон за предучилищното и училищното образование, то на този 15 септември Законът вече има своята едногодишна история. Времето наистина е кратко, особено като имам предвид, че повечето от стандартите към Закона се приемаха месец, два, три, пет след влизането му в сила, а някои от тях все още не са приети. Но и за това кратко време стана ясно, че системата не беше подготвена както трябва за този „експеримент“, да го нарека в кавички. И ако някой днес твърди, че начинът, по който беше въведен Законът, не предизвика хаос, значи или не познава системата, или си затваря очите. Дори фактът, че от 19 стандарта, два все още не са приети, а в пет от вече приетите са предложени промени, два от приетите се отменят изцяло и се предлагат нови, говори за качеството на нормотворческата дейност. Остава същественият въпрос как училищата ще подготвят учебната си година при наредби, които са като плаващи пясъци. Как се пише Стратегия на училището, когато не се знаят утрешните финансови условия? Как се планира развитие, когато няма стандарт за физическата среда? Как учителите ще овладяват нови умения за какво ли не с обучение, предвидено в рамките на 12 часа годишно? Знакови ще останат думите на министър Кунева по повод на обърканите учебни програми на над 120 хиляди ученици от шести и „Вие работете, ние няма да Ви проверяваме.“. Това е емблематичен пример за начина, по който беше управлявана реформата по принципа „каруцата пред коня“. Ето това е хаосът. На фона на това и до момента няма цялостен анализ за резултатите от първата година на прилагане на Закона. При масираните PR акции зад кадър останаха накърнените интереси на стотици хиляди деца и ученици, учили без учебници, пропуснали съществени области на знанието заради сбъркани учебни програми. Никой от МОН не пое отговорност за това, че над 130 хиляди ученици по програма трябваше да не изучават българско средновековие и география на Европа. Почти не се говори за това, че програмите по различните учебни предмети не са синхронизирани помежду си, че липсват същинските междупредметни връзки. Нашата позиция е: необходим е преглед на учебните програми и планове с цел отстраняване на посочените проблеми. Училището продължава да възпроизвежда социално неравенство по вина на държавата. В резултат на бедността, в резултат на неефективни мерки, в резултат на растяща диференциация на училищата броят на напусналите преждевременно образователната система придоби вече стряскащи размери – 21 170 ученици за миналата учебна година! Според коефициентите на записване на населението в различните степени на образование през миналата учебна година 8% от съответния набор не се е записал в първи клас, почти 22% в пети и почти 20% в средната степен на образование. Ще припомним, че през миналата година това беше тема на наша пресконференция. Ние сме удовлетворени, че Министерският съвет прие механизъм, който трябва да осигури присъствието на децата в детската градина и училището. Работи се и по регистъра на децата и учениците, който ще позволи проследяване, анализ и въздействие върху процесите, за които ние настояваме от 2009 г. Подкрепяме мерките и усилията за пълен обхват в образованието. Но успехът е възможен само когато има и ефективни мерки за преодоляване на бедността. България остана на едно от първите места в Европейския съюз по детска бедност. Належащи са последователни грижи на държавата и чрез училището за здравето на децата и учениците, за тяхното хранене, за формирането на техните ценности. Свидетели сме как агресията сред децата все повече се превръща в проблем на обществото. Все още обаче не се поставя въпросът за отговорността на всички обществени фактори за решаване на проблема, в това число за отговорността на родителите и на медиите. Отговорностите се прехвърлят върху детската градина и училището, които сами не могат да се справят. Решаването на проблема изисква неотложно еднопосочно обществено въздействие. Въпросът за възпитанието става ключов. Друг много сериозен проблем е рискът от закриване на стотици основни училища, останали без необходимия брой ученици заради завършване на основното образование в седми клас, вместо в осми. Мотивът, че основните училища ще станат обединени, се оказа несъстоятелен. Обединени станаха 56 от общо 1257 основни училища. Не бяха чути нашите предупреждения, че свиването на основното образование ще закрие нова група училища. Напротив, ние бяхме иронизирани. А сега местните общности, кметовете търсят варианти, за да излязат от състоянието. Тази учебна година, колеги, ще започне със своеобразен рекорд – недостиг от 3 хиляди учители и назначени в системата 1000 неправоспособни. До пет години предстои пенсиониране на над 40% от колегията. Ние подкрепяме ръста на учителските заплати. Сам по себе си обаче той няма да реши проблемите с качеството на подготовката на децата, както и илюзорно е, че увеличението е 15% за всички учители. учители. Който е наясно с механизмите, ще разбере, че в малките училища отново увеличението далеч няма да е 15%. Настояваме за актуализиране на системата за обучение на учителите, която да осигури по-високо ниво на подготовката и квалификацията им. В продължение на години напрежението и хаосът в обществото и в образователната система, колеги, се стоварват върху учители и директори. Който е бил в училище, най-добре знае това. И същевременно нито един представител на държавно ниво досега не е поел отговорност за нито едно недомислие или грешки в системата. За разлика от тези представители на държавно ниво, българският учител носи отговорността си ежеминутно. Най-малкото заради това ми се ще да кажа от сърце думи за него, за нашия учител, но не мога да го кажа по-добре от неповторимия Продев: „Шапки долу! За българския учител, за човека, който създава човеци, за твореца на знания, за онзи, който учи България да чете, да мисли, да търси. Шапки долу за най-щедрия сред хората и за един от най-бедните, за раздаващия себе си без отплата, за носителя и пазителя на духа, за патриота и общественика, притиснат от своя социален кръст, незачетен от онези, които е учил. Шапки долу за този скромен, но голям човек, без който сме немислими! И поклон! Българският учител е нашата надежда. Не друг, а той ще ни остави във времето. Политиците, партиите, търговците ще идват и ще си отиват, но той ще остане, за да ни пази. Храмът е негов, затова да му дадем заслуженото като хора, като общество, като държава!“ И накрая си позволявам да добавя един извод от дългогодишната ми практика. Там, в класната стая, колеги, учителят е всичко в очите на 16, 18, 20, 30 деца. Не родителят, не ние с Вас, не директорът, не кметът, не чиновникът от Министерството! Затова сме длъжни да дадем на учителя цялото си доверие, от което той се нуждае, ако искаме достойно бъдеще за родината ни! (Шум и подвиквания в ГЕРБ.) Честито ново начало на новата учебна година! И както винаги казваме в училище: „На добър час!“, а учителят трябва да се уважава и да не се апострофира поне по такъв повод и в такъв ден! Благодаря Ви, уважаема госпожо Анастасова. Не знам защо възприемате народните представители като ученици, но това е друга тема.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

Пореден първи учебен ден и за всички останали, но празникът в погледа на учениците и учителите е достатъчен, за да осмислим силата на знанието и да осъзнаем, че образованието и науката са основни ценности и постижения в съвременното общество. В XXI век, в идващото все по-интересно време образованието ще изиграе най-съществената роля за всеобщото развитие. Образованието не е само обучението в училище. Придобиването на знания и умения в дома и семейството е също част от този процес. То включва и опита, и постиженията на предишното поколение, на ценностите на предците ни, с които проглеждаме в света и все по-цветен става кръгозорът ни. Готов ли е днес българският учител да погледне различно не от фундамента на усвоените и почти наизустени уроци, а през погледа на новите генерации към по-различния, вече все по-глобален и информационен свят? До каква степен учителят и българското училище влияят както за формирането на личността и на характера, така и за самостоятелно взетото решение на абитуриента да продължи образованието си в чужбина? Винаги сме твърдели, че в България образованието се цени, но за жалост, в реалния живот винаги сме се убеждавали в противното. Оплакват се учители, оплакват се родители, а често неадекватната реакция на институциите допълнително влошава положението. От това страдат децата ни, а те са нашето по-добро бъдеще, нашата утрешна България! Уважаеми колеги, след въвеждането на делегираните бюджети през 2008 г. с новите финансови правила за единен разходен стандарт по брой ученици в съответното учебно и детско заведение в България се извърши оптимизация на училищната мрежа. Всъщност това е евфемизъм, а в действителност означаваше масово закриване на училища и детски градини, повечето от които общински. Причините бяха предимно финансови и демографски, но те са и взаимно обусловени. Ако това е била скритата цел на реформата, то тя е била успешна. Сега новото правителство на Бойко Борисов обяви образованието за приоритет. Това, разбира се, че значи повече пари, но да се надяваме, че не само. Защото със същата сила означава и добре работещ закон и нормативна база, която регламентира, регулира и стимулира системата. Това значи и съвременно училище със стандарт и условия, отговарящи на изискванията на новото време. Означава и добре подготвени млади преподаватели, хуманисти по призвание и духовна същност. Това означава и реално обхванати и обучаващи се деца между пет и 16-годишна възраст, както повелява Конституцията на страната. Приоритетът следва да наложи и съвременни методи на преподаване, да изисква осъвременяване на научната информация в учебниците, да осигури съвременни технологии, материали и дидактически пособия. Наложително е да се усети държавната подкрепа и в далечните от София малки училища, в малки и средни общини, в планински, полупланински, гранични и рискови райони на страната, където все още има деца, които имат право на образование в родно училище, което с еднаква радост да изучават и официалния български, и своя майчин език. Заявеният и заложен в управлението на страната приоритет предполага и ново, качествено отношение към образованието като цяло, което няма да се постигне само с увеличението на учителските заплати от 1 септември. това е първа, добра стъпка за първия учебен ден. Ние, в „Движението за права и свободи“, сме достатъчно устойчиви във времето и ще следим с отговорност последващите мерки и действия в сферата, които трябва задължително да бъдат оздравителни и стабилизиращи. Уважаеми колеги, 15 септември е общоприет празник в България. Нека покажем своята отговорност пред подрастващото поколение и утре всеки един от нас да посети едно училище. Нека да поздравим учениците и учителските колективи като доказателство за промененото отношение към образованието и науката. Обезлюдена и бедна България е реална картина и реална опасност, ако днес не сме просветените държавници и не съумяваме да взимаме правилните решения, инвестирайки в образованието на децата ни. Дано училищният звънец утре отново ни вкара в час. Няма светлина в житейския ни път, ако не сме преминали през образованието и науката. Пожелаваме на всички ученици и учители всеотдайност,

Присъединявам се към вчерашния апел на заместник-председателя Жаблянов за неизправността на пултовете. В момента моят пулт не работи.

Имате думата, уважаема госпожо Василева Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „Д О К Л А Д на Комисията по околната среда и водите относно Указ № 175 от 7 август 2017 г. на на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 г. и мотивите към Указа. На свое заседание, проведено на 7 септември 2017 г., Комисията по околната среда и водите обсъди Указ № 175 от 7 август 2017 г. на Президента на за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 г. и мотивите към Указа. На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите: Красимир Живков – заместник-министър, и Бойко Малинов – директор „Превантивна дейност”; и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Василка Начева – главен секретар, и Боянка Георгиева – главен юрисконсулт. Присъстваха и инж. Иван Бойков – изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, инж. Мирослав Мазнев – главен експерт, Евгений Иванов – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Камарата на работодателите и индустриалците в България

Председателят на комисията Ивелина Василева докладва Указа на Президента и мотивите към него. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията, президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда,

В началото на мотивите президентът посочва, че с приетия Закон се установява едноинстанционно съдебно производство по жалби срещу решения на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение и са със стратегическа важност, като с Преходните и заключителни разпоредби подобна промяна е направена и в Закона за биологичното разнообразие, където в една инстанция ще се решават жалби срещу решения на компетентния орган по планове, програми и инвестиционни предложения, свързани с реализация на такива обекти. Президентът приветства стремежа към ускоряване на процедурата по изграждане на национални обекти със стратегическо значение за развитието на страната, но не споделя възприетия от законодателя подход ускоряването да е за сметка на намаляване на инстанциите при упражняване на съдебния контрол, защото засегнатото благо с това изменение е околната среда. Грижата за околната среда, ценност от висш порядък, е сред основните начала на Конституцията, където в чл. 15 е предвидено задължението за осигуряване опазването на околната среда. Според Президента административните съдилища изпълняват своята правозащитна функция и в двете си инстанции, като касационното производство е ефективна преграда срещу нищожни, недопустими или неправилни първоинстанционни решения и неговото премахване в Закона за опазване на околната среда и в Закона за биологичното разнообразие ще намали интензитета на защита, гарантираща околната среда като конституционно установена ценност. Президентът е убеден, че може да бъде постигнат по-добър баланс между ускоряване реализацията на стратегическите цели на държавата и законността като основа на правовата държава. След представянето на Указа и мотивите към него, председателят на Комисията по околната среда и водите посочи, че и четирите оспорвани текста са по отношение едноинстанционното производство, и обяви начало на дискусията. Участие в дискусията взеха народните представители: Манол Генов, Румен Георгиев, Станислав Иванов, Атанас Костадинов, Петър Петров, Борис Ячев и Ивелина Василева. Народният представител Манол Генов изрази позиция в подкрепа на президентското вето и възможността за ускоряване на процедурата, но при две инстанции. Народният представител Румен Георгиев изрази мнение, че трябва да се проведе по-широко обсъждане на промените с представители на бизнеса и изрази подкрепа на ветото. Народният представител Станислав Иванов изказа становище по мотивите към Указа, тяхната необоснованост и изрази подкрепа на приетия закон. Народният представител Атанас Костадинов изрази подкрепа на доводите в мотивите за оспорените текстове в Указа и необходимостта от ново по-широко обществено обсъждане. Народният представител Петър Петров посочи необходимостта от повторното приемане на Закона, което ще гарантира успешната работа по реализацията на национални обекти със стратегическа значимост. Народният представител Борис Ячев изрази подкрепа на Закона, който според него е в полза на околната среда и хората. Председателят на комисията Ивелина Василева подчерта важността на опазването на околната среда. Тя изтъкна, че промените в Закона за опазване на околната среда касаят допускане на изключение за приоритетни стратегически значими проекти в интерес на гражданите и обществото и важни за развитието на страната. Това са проекти за национални обекти, обявени като такива с акт на Министерския съвет, включени в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г. Двата стратегически документа са приети съответно от Народното събрание и от Министерския съвет и са преминали процедура по екологична оценка, която подлежи на двуинстанционен контрол. Тъй като Върховният административен съд се произнася по решения на министъра на околната среда и водите за национални обекти, функцията на Върховния административен съд да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите се запазва. Ивелина Василева даде примери на едноинстанционно производство в сферата на екологичното законодателство и в други страни – членки на Европейския съюз. Националното законодателство също допуска едноинстанционно производство, като с това не се нарушава достъпът до право, а по-скоро се предотвратяват случаи на злоупотреба с право. От името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ призова още веднъж за подкрепа на повторно приемане на Закона. Изказвания направиха и господин Евгений Иванов, който изрази подкрепа на Закона от страна на Камарата на работодателите и индустриалците в България, намирайки в него защита на държавата и националния интерес при национални обекти със стратегическо значение и посочи, че към неправителствените организации трябва да се прилагат критерии за представителност, както това се прави за работодателските организации. Инженер Иван Бойков подкрепи изпълнителния директор на КРИБ относно защитата на обществения интерес, като даде пример от Камарата на строителите в България със забавяне на процедури с повече от година, година и половина и призова за подход повече практически отколкото политически. От страна на Българската търговско-промишлена палата господин Васил Тодоров посочи, че втората съдебна инстанция не гарантира по-добро правосъдие, а господин Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България обяви, че работодателските организации имат обща позиция в подкрепа на промените в Закона, като подчерта, че втората инстанция проверява само процедурите от първата и не разглежда въпроса по същество. Предложението на народния представител Атанас Костадинов да се организира широка обществена дискусия, резултатът от която да се представи в Народното събрание, бе отхвърлено с 4 гласа „за”, 9 „против” и 3 „въздържали се”. При обсъждането на Указа на Президента мнозинството от народните представители се обединиха около становището, че мотивите за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са неоснователни и необосновани поради изложените по време на дискусията съображения. След приключване на разискванията и проведено гласуване, с 11 гласа „за”, 5 „против” и без “въздържали се”, Комисията по околната среда и водите прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Парламентарните групи разполагат със същото време каквото е и при първо гласуване. За повторно приемане са необходими минимум 121 гласа при гласуването. Имате думата за изказвания. Процедура? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, господин Председател. Предвид важния дебат, който предстои да се случи в Народното събрание, високия обществен интерес и защитата му, правя процедурно предложение за пряко излъчване на дебатите и гласуването по настоящата точка от дневния ред по БНТ и БНР. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Няма. Гласуваме, направеното предложение от народния представител Филип Попов. Гласували 165

В чл. 117, ал. 1 от Конституцията на Република България ясно е записано, че съдебната власт в една от основните ѝ функции защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Малко по-надолу в чл. 125, ал. 1 от Конституцията е записано, че Върховен административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. административен съд, ще изпълни това свое конституционно задължение да защити правата на всички граждани и на държавата, да следи за точното и еднакво правоприлагане, когато ги въвеждате тези ограничения? Това е смисълът на съдебния контрол – да контролира не само изпълнителната власт, а и първоинстанционните и второинстанционните съдебни решения по отношение на тяхната законосъобразност. Няма правова държава без ефективна съдебна власт, без гаранции за еднакво и точно правоприлагане, а основна гаранция е именно въззивният и касационният съдебен контрол, особено когато се касае за дела с висок обществен интерес, а в този случай, в този Закон, се касае именно за такъв вид дела. Интерес от висш обществен порядък, който е и конституционно гарантиран, е именно околната среда, уважаеми народни представители! Нейното съхранение и този неотменим ярък и важен обществен интерес, това е защитата на околната среда за бъдещите поколения.

Искате да реформирате системата на съдебната власт, но това, което направихте с този Закон, е остро противопоказно за развитието на ефективността на съдебната власт, защото руши принципа в правото, няколко основни принципа: достъпът до правосъдие, до справедлив процес, защитата на обществения и национален интерес чрез съдебен инстанционен контрол за законосъобразност на актовете на първа и втора съдебни инстанции. Алогично е да има такъв контрол по други видове дела, но да липсва такъв контрол, когато се касае за важни държавни проекти и опазване на околната среда. Бързината в тези производства не е висша ценност, а такава е законосъобразността. Това е основополагаща ценност за всяка съвременна демократична правова държава. Не посягайте и на този държавен стожер, уважаеми народни представители! Достъпът до правосъдие, защитата на обществения интерес, на конституционно гарантирания принцип за защита на опазване на околната среда има своето значение, има своето място не тук само в настоящето, а и в бъдещето. Завършвайки, по този повод ще се опитам да Ви припомня една мисъл на римския император Марк Аврелий: „Не бива да се отнема нито нашето минало, защото него вече го няма, нито бъдещето, защото ние още го нямаме“, уважаеми народни представители! Не посягайте върху бъдещето на идните поколения, на нашите деца, които следва да живеят в една

Реплика от народния представител Данаил Кирилов. основно несъгласие с правните основания, с които стартирахте всъщност представянето на президентското вето. Искам да кажа, че и двете конституционни норми, които посочихте, не касаят касационното обжалване и няма смисъл да се претоварват и да се пресилват със значение и смисъл, каквото нямат. Връщам Ви към Вашето разбиране за чл. 125 от Конституцията и повтарям това, което Вие казахте: Върховният административен съд осъществява контрола за точното и еднакво прилагане на Закона. Господин Попов, в това производство Върховният административен съд осъществява контрол сам на себе си. Моля, това да го съобразявате! Върховният административен съд действа като първа инстанция и, евентуално, ако редът остане непроменен – и като касационна инстанция.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Попов, моите забележки към Вашето изказване са принципни. Вие казахте, че се лишават гражданите, юридическите лица от справедлив съдебен процес и от достъп до правосъдие, което не е така. На практика делото се разглежда от Върховен

на тези лица, които желаят да подадат жалба срещу административния акт и да защитят правата си в това производство. На следващо място, бих казал, че след като имате толкова принципна позиция по отношение на касационното производство в административното обжалване, очаквам сега да запазите своята активна позиция и при разглеждането на ГПК и проблемите на касационното производство там, тъй като странно защо според Вас в гражданския процес нужда от касационно производство няма, а има само в административното правораздаване. За да не се повтарям, действително в този случай нямаме надзор на Върховния административен съд върху решения и актове на административните съдилища, а на състави от същия съд. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Има ли трета реплика? Заповядайте, господин Шопов.

Уважаеми господин Председателю, уважаеми господин Попов! Колега, във всичките години на Вашето управление – 45 години управлението на Вашия праводател БКП, процесът в България беше двуинстанционен. Така ли беше? И аз като съдия от онова време не смятам, че правораздаването и процесът бяха несправедливи. А тук, цялата Ваша кампания по обструкции на този Закон минава под надслова за справедлив процес. Всички юристи тук знаем, че справедлив е онзи процес, който се осъществява и се провежда спрямо закона и Конституцията на съответната държава, в случая на Република България. Сега какво променяме? Съкращаваме една фаза – това е допустимо в Конституцията, и ние правим закона. От това произтича, че процесът ще бъде справедлив. Логично и ясно. И стига с този вой, с този плач, с този рев, с тези обвинения – те са самоцелни, те са просто да се правят обструкции, да се протака, да се мотае, да се създаде в обществото отново съответната доза недоверие между хората. Така че голям е този спор за двуинстанционния, за триинстанционния процес. Той е и теоретичен, той е доктринален спор. Хайде да не го пренасяме тук и да се правим на по-големи борци за справедливост и за правова държава, отколкото сме. И пак Ви връщам – двуинстанционен процес беше процесът в България 45 години. И той беше справедлив, даваше своя резултат и в момента на много борци за съдебна реформа трябва да се говори в този план, в този ред на мисли да им се напомня

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, по отношение на репликите ще започна отзад напред. Уважаеми колега, имаме Конституция на Република България, която всички ние приемаме и се кълнем тук, когато започва това Народно събрание, и всяко едно Народно събрание. И така, както Ви цитирах, ясно беше записано: „в чл. 117, в чл. 125, ал. 1 – Върховен административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.“ Това е по отношение на репликата на колегата Кирилов. Какъв е смисълът на касационното обжалване? Не е ли еднаквото правоприлагане, не е ли именно това контролът без значение, уважаеми господин Кирилов, това е следващата инстанция, без значение дали Върховният административен съд е тричленен, петчленен състав. Той контролира акта на по-долната инстанция. Това е смисълът на касационното обжалване. Вие искате именно този принцип – конституционно залегнал, да отмените и да го провокирате, да го разградите, да започнете неговото разграждане именно с това, което предлагате в този законопроект. Ето против това ние С това ние не сме съгласни. По отношение на репликата на колегата от „Обединени патриоти“. Колега, Вие предлагате разширяване на касационното производство в Гражданския процесуален кодекс, а тук искате изобщо то да се отмени. Много двойствена позиция. Уточнете се кое искате в крайна сметка, защото не може в гражданското производство – там, където интересите не са от чак такъв висок обществен порядък, да искате разширяване на касационното производство Вие и Вашата група, а тук, в административното производство, да искате неговата абсолютна тотална отмяна. По отношение на последната реплика. Уважаеми колега, то е имало и Крумови закони и тогава те са били актуални. Сега обаче имаме Конституция и следва да я спазваме. Сега тази Конституция налага да има такова производство, и тук не става въпрос за доктринални спорове, дали да е дву- или триинстанционно, тук става въпрос за спазване на нашия основен закон Конституцията на Република България, за спазване на основни

сте против това развитие на правото, защо сте против съдебния контрол, особено когато се касае за висши обществени и държавни ценности. Аз разбирам, че искате тези процедури да минат така – бързо някак си, незабелязано, без съдебен контрол, защото в момента управлявате, но не залагайте срещу Вашето управление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

и далеч преди да стана конституционен съдия бях много запален по административното право, като практикуващ правник, юрисконсулт и адвокат, и като преподавател пет години по административно право – хоноруван асистент в Софийския университет по покана на проф. Кино Лазаров. През всичките тези години, когато се занимавах с административно право, и на думи, и на дела съм бил за засилен съдебен контрол на администрацията. Ще ми позволите да се похваля 1988 г. не с кого да е, аз 38-годишното момче, написах съвместна статия с проф. д-р Живко Сталев в списание „Държава и право“, която беше изключително посветена в ония години на разширяване на съдебния контрол над администрацията и се казваше – „За усъвършенстване на административното правосъдие“. И за мен е чест, че това, което написахме с този гениален български учен, в тази зала 1990 г. и с подкрепата на „Движение за права и свободи“, и с подкрепата на БСП бяха приети моите предложения за разширяване на съдебния контрол върху администрацията, чрез промени в Закона за административното производство тогава, и закриване на така наречените „административни юрисдикции“, органи към администрацията, които правораздаваха. Затова аз се отнасям с респект към ветото на държавния глава не само защото това е негово конституционно право, а защото в самото вето има правилни съждения за ролята на съдебната власт спрямо администрацията, за ролята на съответните инстанции, и тук съм абсолютно съгласен с президента, че няма в системата на правни гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите, по-висши от съдебните. Аз обаче ще призова да преодолеем ветото с аргумент на по-силно основание от изрична конституционна разпоредба, която не е коментирана във ветото, може би защото не ползва суверенната воля на държавния глава. Няма начин юристи от ранга на Емилия Друмева, на Пенчо Пенев, на Атанас Семов, които са негови юридически съветници, да не я знаят. Уважаеми колеги, трябва ясно да се чуе. Административните актове по българската Конституция подлежат на съдебен контрол, освен ако Народното събрание реши друго. Член 120, ал. 2 – имаме обща клауза за съдебен контрол, но имаме право на Народното събрание в определени институции не да намали броя на инстанциите, а въобще да изключи определена категория административни актове от съдебен контрол. Абсолютно ще е вярно, ако кажем, че не може парламентът да злоупотреби с това, значи не може изключението на чл. 120, ал. 2 да стане правилото – а общата клауза – изключението. Но чуйте няколко решения на Конституционния съд. Първото от тях е № 5, много известно решение от 1997 г. Докладчик е Пенчо Пенев – мой голям приятел, чудесен юрист, Ваш депутат, Ваш министър, след това конституционен съдия. Вижте какво казва Конституционният съд. Става дума за административни актове в областта на железопътния транспорт, свързани със Закона за административното производство, един указ за жп транспорта, който е със силата на закон. Народното събрание изключва съдебния контрол. Конституционният съд казва: право е Народното събрание: „защото става дума за специфични актове в специфична дейност, свързана с живота и здравето на българските граждани“, тоест конституционна ценност, която е съпоставима с другата конституционна ценност – правото на защита по чл. 56. Изключение № 2 – същата година, Решение № 18. Народното събрание тогава си позволява да изключи от съдебен контрол актове на Централната банка, така наречените „отнемания“ или давания на сертификати и Конституционният съд в това Решение същата година казва, че Народното събрание е право, защото конституционното право на обжалване се конкурира с принципа на правовата държава, че трябва да бъдат защитени милионите вложители, за да стигнем до едно много популярно Решение. То е № 4 от 2001 г., разбуни много духовете, тъй като беше свързано с футболен клуб „Левски“, с милиони привърженици, изгонването на Майкъл Чорни, не собственик, благодетел на „Левски“ беше, 20 милиона.

когато е свързан с националната сигурност на страната. Не казвам, че господин Чорни е бил опасност, но така бяха мотивите и Законът за чужденците в България не позволява. Всичко отиде на кино, и Конвенцията за защита на правата на човека. И ако трябва да обобщим, Конституционният съд казва така: може да се изключи по чл. 120, ал. 2 не просто инстанциите, въобще съдебното обжалване, когато конституционно установени принципи и ценности могат да бъдат конкуренти на правото на защита. И, общо-взето, Конституционният съд се върти около това, тъй като в Конституцията няма ориентир, за съжаление – национална сигурност, национален суверенитет, живота и здравето на гражданите и така нататък. А сега по въпроса за инстанциите. Тук трябва много ясно да се каже нещо – има млади колеги, има колеги, които не са юристи. Няма съмнение, че в България се въведе триинстанционен процес: в гражданското, в наказателното съдопроизводство. Възстанови се Върховният административен съд. Аз включих това възстановяване в Програмата на СДС. Покойният ми приятел д-р Желев вика: „Как така два съда, бе, Жоро?“, викам: „Жельо, то е имало Върховен административен съд, но след 9-и септември го закриват, ние не измисляме нещо ново“. има триинстанционен процес, защото пише, че има апелативни съдилища, пише, че има Касационен върховен съд. И вижте какво казва в Решение № в Решение № 16 от 1998 г., искам да подчертая: председател на състава е Живко Сталев – ако не е най-добрият юрист в България за всички времена, със сигурност е най-добрият процесуалист. Неговият учебник десетки години настолна книга за много юристи и ще бъде четен столетия и няма да имаме юрист-процесуалист от такъв ранг. Та, казва Конституционният съд: „Да, правило е, че има триинстанционно производство“. Във върховното административно правосъдие може да има двуинстанционно, но никъде Конституцията не казва, че има триинстанционно. Тоест, може да има изключения и процесът в гражданското, наказателното съдопроизводство и така нататък да бъде двуинстанционен и тогава оставяме в сила промените в НПК, които са до две инстанции. Мотивите на Конституционния съд са за това изключение от правилото – бързина в процеса, дисциплинираност, правна сигурност и незлоупотребяване с право. Ако ние чуем всички тези решения на Конституционния съд, а няма какво да чуем друго, защото Конституцията нищо не казва по чл. 120, ал. 2, а и тя не може да каже, защото животът е по-силен от всичко и не може всичко да влезе в Конституцията, че може не само инстанциите да се ограничат, ами може въобще съдебното обжалване на административните актове, когато става дума за национален суверенитет, национална сигурност – също защитени конституционни права, като живота и здравето на българските граждани, и ако се прехвърлим на конкретния случай – обекти с национално значение, обекти със стратегическо значение в отрасли като енергетика, до един свързани с национална сигурност и национален суверенитет, интелигентни хора сте и много добре разбирате за какво става дума – енергетика, инфраструктура, ж.п. и така нататък. Утре ще стане едно земетресение, каквото е станало тази сутрин и ще паднат скалите на Кресна, и свърши! Бойко трябва да праща единствения или двата хеликоптера, които имаме, за да спасяват. Тоест, в този случай нашето Народно събрание можеше дори да не допусне съдебен контрол, допусна една съдебна инстанция, за да дойдем до решение. Да не кажете: „Той, Георги Марков, ни разказа само решения от миналото хилядолетие“, ето, и от новото хилядолетие – Решение № 6 от 2008 г. То е по повод обществените поръчки, които се обжалват до Комисията за защита на конкуренцията и отиват в една инстанция във Върховния съд. Конституционният съд през 2008 г. казва: „Налице е правораздаване, щом има решен правен спор със сила на присъдено нещо от една съдебна инстанция, посочена в българската Конституция“. Свърших с правната част. Ще си позволя да кажа няколко неща за така наречените „неправителствени организации“. Аз съм обикновен депутат, не ща и да ставам друг, не съм член на партии. Аз съм – за мен това е чест – от гражданската квота на ГЕРБ. За най-голямо съжаление гражданското общество в България се изроди и неправителствени организации, някои от които с пари отвън, се опитват да се качват на главата на националното правителство и в България, и в другите соцстрани. Всички Вие сте демократи, всички Вие си спомняте, че промените в България започнаха с екодвиженията. Имаше и от лявата страна, и от дясната, и от центъра екозащитници. Аз никога не съм бил член на „Екогласност“, не ги разбирам много зелените работи, но на 3 ноември отидох на шествието им

на тоалетните и там стояха служители да гледат кои са тези певци, като викнахме: „Демокрация!“, затвориха прозорците. Никой не ни е плащал. Така се роди промяната в България, така се роди гражданското общество. Сега то стана на платени протестъри, и то се опитва – и тук съм съгласен с уважаемата госпожа Нинова и се радвам, че е тук, въпреки че е претърпяла инцидент – има паралелна държава в някои случаи. Аз видях тази паралелна държава, уважаеми колеги, с очите си. Отивам преди три години, не съм скиор и няма да бъда, но съм влюбен в Тина Мазе – словенката, отивам цветя да поднеса в Банско. Търся букет, намерих – то само булчински имаше, взех, тя омъжена.

след нея Линдзи Вон от Съединените щати, след нея Лара Гут от Швейцария, след нея Ана Фенингер от Австрия – красиви, та дрънкат, и добри. И това на фона на Банско! Викам: „Е, станахме европейска страна“. Само след половин час тръгнах да се качвам – випперсона, не защото съм Георги Марков, а защото съм член на Бюрото на БОК, дали ми едно картонче и минах по една пътека направо на лифта. Като погледнах, видях другата паралелна България хиляди обикновени български граждани, нечленове на Бюрото на БОК, се наредили на опашка за единствения нещастен лифт да отидат да гледат състезанието. А то вече маншът върви – те като минат първите 15, иди гледай след това в мъглата!? Е, не може да няма втори лифт на Банско… и не може правозащитни организации… (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Вижте, тук не става дума за БСП, ГЕРБ, Движението за права и свободи, тук става дума за нормално и ненормално. Не може да докараме най-големите скиори на България, за което заслуга има и Федерацията ни, и да се опитаме да имаме втори Попангелов, където бягахме от кръчмите, за да гледаме как кара със Стенмарк и Хайдегер и да нямаме втори лифт! Както има в Австрия и в Швейцария! България е Република, парламентарна, разбира се, подчертавам – с правителствено управление. Защото вътрешната и външната политика се осъществява от правителство. Правителствено управление, а не неправителствено управление! (Ръкопляскания По Конституция сдруженията нямат право на политическа дейност. Те си позволяват истеричен политически език. Протестърите, ако искат да управляват, да направят партии, да влязат в парламента, да правят три инстанции, 30 или 300, да спрат лифтове, да спрат развитието, да вземат да спрат и метрото – чудя се как не са се сетили. Ние сме обаче, парламентарна група на ГЕРБ, спечелила четири пъти изборите, уважаваме държавната институция Президент, уважаваме самия господин президент, избран с два милиона българи, но имаме право да не се съгласим с ветото и да вървим напред. Правителствена, а не неправителствена демокрация! Благодаря.

Председател, уважаеми колеги! Нашата парламентарна група няма да подкрепи второто гласуване на Закона и ще подкрепим ветото на президента. Колегите изтъкнаха аргументи. Уважавам и юридическите аргументи на господин Марков, но би трябвало да разделим тази тема на две. Едното, да спорим за правото с правни аргументи. Другото обаче, като политици, да се опитаме да погледнем по-широко на принципите, на морала и на правовата държава, и на функционирането на държавността. За юридическите аргументи, всеки има своите, ние, ако приемете за втори път Закона, ще го внесем в Конституционния съд с жалба по отношение прилагането на чл. 125 от Конституцията. Да, Конституционният съд се е произнасял по подобни казуси, но за такъв не за отпадане на инстанция в съдопроизводството. Ето защо с колегите събираме подписи. Юридическият спор и конституционността ще я реши този в България, който има тези правомощия – Конституционният съд. Но тук става въпрос и за нещо друго. Вие цитирате уроци на гражданските движения. Сигурно има такива. Но нека първо погледнем себе си – политическите сили през тези години какво направихме. Колко пъти си позволихме заради целесъобразност да погазим законосъобразност? Колко наши решения има отменени от Конституционния съд? Тоест, в тази зала са взети противоконституционни решения. Един път изключения – цитирани от Вас, втори път изключения, трети път изключения. Но така стъпка по стъпка рушим държавността, функционирането на институциите и взаимния контрол между властите.

Заповядайте, господин Зарков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, нивото на дебата доказва, че от него имаше нужда и аз ще започна малко по-отдалеч, защото едно е да кажем за какво говорим днес, но друго е да видим откъде тръгваме, и защо това е важно. Знаете, че бяха направени достатъчно исторически препратки. Още през 1987 г. Гро Харлем Брундтланд – три пъти норвежки премиер, пише един доклад под егидата на ООН, наречен „Нашето общо бъдеще“. В този доклад за първи път се появява формулировката „устойчиво развитие“ развитие, което се опитва да съчетае понякога противоречащи си интереси, жизнената необходимост от икономическо развитие и просперитет, но и необходимостта да запазваме една качествена качествена околна среда, околна среда, която освен биологическа и културна форма на живот, от която имаме нужда, е и основният ни ресурс, икономически ресурс. Оттогава Оттогава това понятие – „устойчиво развитие“, е залегнало в икономическата политика и политиката на защита на околната среда в целия свят. От Рио де Жанейро през Киото и до споразуменията в Париж се издават принципи и се пишат десетки конвенции по тази тема, десетки конвенции, по които, по всички, повтарям, по всички България е страна. А ако тръгнем да изреждаме регламентите и европейските директиви, които ни задължават да спазваме елементарни стандарти, то най-вероятно ще трябва да останем тук до утре. В тези стандарти има едно общо нещо настояването, че трябва да се осигури оценка на въздействието, че тази оценка на въздействието трябва да бъде проконтролирана, тоест, ако я няма или ако не е достатъчно добра, то административният акт, който е издаден на основата на нея, следва да бъде отменен. Това е първото общо. Второто общо е важната роля, която играят неправителствените организации. И аз съм съгласен, че можем да имаме проблем с тях и с тяхното действие така, както може да имаме проблем с действието на всяка една организация. Въпросът е наистина да се пазим от обобщенията и от слагането на всичко под общ знаменател: така, както всички ние тук не сме маскари, така и всички, които изразяват своята гражданска позиция – включително под формата на протест, не са платени. Делегитимацията на това гражданско движение не е за добро. Освен общата им цел и общите елементи на тези документи документи във ветото, с което се връща Законът, президентът не отрича съществуването на проблема, необходимостта този проблем да бъде решен и пледира за търсенето на балансирано решение, не за никакво решение, не да оставим нещата така, както са, а да се опитаме да намерим балансирано решение именно в идеята на тази концепция за устойчиво развитие, да се опитаме да задоволим нашите нужди без да пречим на идните поколения да задоволяват техните – това е общо взето тази идея. Тоест втори лифт – да, но не така, че утре да няма планина, за която въобще да има лифтове. Нека, има място за втори лифт, но е въпрос на диалог. Няма как да постигнем диалог, ако се обиждаме, ако на нас от улицата ни викат „Вие всички сте корумпирани“, а ние им отвръщаме с „Вие всички сте платени“. Такъв диалог не може да просъществува, затова е и толкова важно да има съдебен контрол, но не само да го има, а да е достатъчно убедителен. Тук не става дума дума дали да са една, две, или три инстанциите, а става дума той да е достатъчно обществено убедителен. Вие разбирате колко обществено чувствителна е тази тема и практически всяка седмица на различни места в България има различни недоволства, тъй като някои хора – излезли пред къщата, за да пазят кладенеца си с вода от инвестицията, която считат, че може да я замърси, те не са протестъри или организирани в някаква мрежа, а те са хора, които живеят там до този кладенец и трябва да бъдат чути. Ако няма съдебен контрол, където те да бъдат ясно убедени, че всичките им притеснения са неоснователни, че правителството е взело предвид всички тези неща, то тогава те ще търсят защита на правата си по друг път и този път е по-добре да бъде съдебен, отколкото да бъде уличен, струва ни се. И още едно нещо. Предложението, което днес обсъждаме за втори път, няма да реши проблема с времето и с ускоряването на процеса на реализиране на едно инвестиционно намерение. Основният мотив на този Законопроект е е това, че се бави много дълго време реализацията на големите проекти. Но всъщност наистина ли някой сериозно мисли, че втората инстанцията е това, което пречи на реализацията на огромните мегапроекти, че там се губи време?! Между първата и втората инстанция, по справката, която имаме – тези дела съвсем не са толкова много, но между първата и втората инстанция, се губят два-три месеца. Там, където се губи много време е на първата инстанция, защото тези дела са с голяма фактическа, техническа и правна сложност, губи се много време и в съгласувателната процедура, с което въобще се стига до решение, което ще бъде атакувано. Наистина ли мислим, че магистрала „Хемус“ или нови ядрени мощности няма, защото има втора инстанция? Естествено, че не е там проблемът. Премахването на този контрол няма да реши по никакъв начин проблема, който си поставяме, а и тук говорим само и единствено за проекти с национално значение – мегапроектите, големите проекти, най-важните проекти. Не Ви ли се струва нелогично за най важните, за най-големите, за най-значимите проекти да намаляваме възможностите за контрол, които обаче оставяме да съществуват за всички други проекти?! И тук по време на първото обсъждане тръгнахме и по тази линия. Имаше предложения да разширим обекта, след като считаме, че няма нужда от втора инстанция, от касационен контрол, то тогава да го направим и за общинските проекти, и така нататък. Виждате как може лека-полека да тръгнем към отваряне на кутията на Пандора – това, което и съдия Марков каза за онзи конституционен баланс между възможността и прекомерната й употреба, преобръщайки принципа на принципи и изключения в обратното. И тук вече бихме имали конституционен проблем, защото такава тенденция, уважаеми дами и господа, като че ли съществува. Само преди седем месеца тук бяха приети поправки на Закона за устройството на територията в същия стил премахнахме една, втора инстанция, премахнахме касационното обжалване и седем месеца по-късно може ли някой да каже дали това доведе до ускоряване на процесите, тъй като то беше направено и със същия мотив?! Такъв анализ няма. От разговорите, които аз се опитах да проведа, по-скоро – не, тъй като първоинстанционният съдия, чувствайки се натоварен с още по-голяма отговорност от дефинитивността на своя акт, взима достатъчно време, за да отсъди правилно. Тоест той дори е ограничен със срок от Закона – така, както планираме да го направим. Административният съдия се отнася достатъчно отговорно за тези важни дела, за да не допусне… В крайна сметка в нашия казус говорим за невъзстановяемо увреждане на някакъв природен ресурс, тоест въпросът е значителен. Има решения, тоест, ако отхвърлим този въпрос, този проект, не значи, че няма решения. Например: можем да ускорим процедурата без да нарушаваме основни принципи на правото и без да изключваме втората инстанция, ако направим достатъчни промени, с които да разпределим компетентността на съдилищата по нов начин, да не отива всичко във ВАС, който е затлачен, да отива в другите регионални и административни съдилища, където да се специализират съдии и с добра организация на съдилищата, и добра специализация на съдиите, то тези дела на първа инстанция ще се решават по-бързо.

Законодателят може да сложи по-кратки срокове за произнасяне, стига да сме достатъчно добре подготвени, за да осигурим условията на тези хора, които ще прилагат нашите закони, да го правят качествено. Решенията съществуват и ние можем да ги намерим, имаме тази сила, стига да проявим разум и разбирателство да не работим само на инат. Затова пледираме да уважим ветото на президента. Това не е край на въпроса, това е отлагателно вето – отхвърляме този Законопроект и в бърз порядък правим законопроект, който, първо, няма да създаде тези опасности, които има сега, второ, няма да създаде никакви въпроси за конституционосъобразност, няма да има нужда да се караме по този въпрос, да спорим или да го отнасяме в съда, и, трето, наистина ще реши проблема със забавянето на важни обществени проекти, които, уверявам Ви, всички ние искаме да се случат. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Първа реплика – народният представител Данаил Кирилов, втора – народният представител Искрен Веселинов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Зарков, първо, искам да Ви уверя, че ние уважаваме ветото на президента, неговото изявление. Анализирахме го подробно, то съдържа пет абзаца. Във всеки всеки един от тях сме видели смисъла и сме кодирали съдържанието на неговата аргументация. Взимам реплика обаче, за да Ви предпазя от няколко смешения на понятия. Вие много настоявахте за устойчивото развитие и аз, като не-еколог, приемам категорично и безспорно, че екологията е част, съществен елемент и компонента, и предпоставка на устойчивото развитие. Ценността, която пази Конституцията, е околната среда. Във Вашата преценка Вие пропускате освен българската Конституция, един много важен международен документ – това е Орхуската конвенция, която съдържа стандарта на отношението към екологията. Орхуската конвенция задължава всичките си държави членки да дадат пределен достъп и на гражданството, и на организациите. Ние сме последователни в прилагането на тези принципи, те са приложени и гражданите участват информирано във всяка екологична процедура. Гражданите участват в общественото обсъждане по всяка екологична процедура. Гражданите участват и чрез становища, и чрез обжалване в процедурите, които касаят класификацията „обект с национално значение“. Ние добавихме още един критерий, още едно изискване със стратегическа важност, още едно съществено изискване добавихме. Моля, в мотивите няма нищо за Орхуската конвенция. Не инстанциите пречат,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, аз мисля, че след изказването на многоуважаемия господин Марков всички правни аргументи, които привържениците на ветото изтъкват, олекнаха изключително много. Сега ще си говорим за морал, за отношение власт – общество, и колегата Зарков зададе въпроса откъде тръгваме. Ами, тръгваме оттам, че на две трети от територията на страната, включително в нашия избирателен район, господин Зарков, тъй като сме от един избирателен район, няма инфраструктура, не може да се развива туризъм, няма развитие на регионите. Защо? Защото има правила и натура, която обхваща една трета от страната, която по време на управлението на БСП, НДСВ и ДПС я съставихте с помощта на същите тези неправителствени организации, които са най-гласовити, са важни ценностите в живота на степния пор, ако изобщо съществува такова животно, но не и животът на живите хора, които измират ежедневно в пътни катастрофи по неремонтираните и неразширени пътища. Те превърнаха в бизнес рекета срещу държавата и в края на краищата пречат на това да се случват сериозните инфраструктурни проекти, ако щете, ако щете, общините да се развиват. Прави сте, ние от „Обединени патриоти“ отчитаме като грешка отпадането на общинските обекти от изключенията, но това е една друга тема. Ние имаме един много малък брой обекти, които трябва да спасим от това да се въртят като Параграф 22 в различни съдебни процедури. Казвате: примерно ще икономисаме смешните три месеца от втората съдебна инстанция. Тези три месеца могат да спасят автомагистрала „Струма“ и да я завършим с европейски пари. Примерно точно толкова може да се окаже dedline (крайният срок), да не можем да ги покрием и да трябва да насочваме усилията си другаде и да завършваме тези обекти с държавни пари. Според мен хубаво да има опорни точки, хубаво е да има сляпо противопоставяне на всичко, което идва от управлението и от мнозинството, обаче е хубаво да има и чувство за отговорност и за национален интерес. Вие не бяхте склонни вчера да отлагате Вашите предложения за

Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Има ли трета реплика? Не. Заповядайте, господин Зарков, за дуплика. Благодаря Ви, господин Председател! Благодаря на репликиращите. Ще се опитам да бъде пределно кратък, за да оставя време и на останалите колеги да се включат в този дебат, който не е сляп спор и не е „или си добър, или си лош“. Неслучайно във ветото, а и преди това пише, че се търси балансирано решение. Вие сте прав и ние, като хора, оценяваме Вашата ангажираност в борбата за изграждането на важните за Русе инфраструктурни проекти. Знаете, че може да разчитате на нас в тази в тази посока. Не е обаче втората инстанция причината, че пътят Русе – Бяла – Търново от 25 години не е направен. Не е това! И защо го казвам? Не за да се заяждам, а защото никога няма да дадем правилния отговор, ако преди това не поставим правилния въпрос. Въпросът за втората инстанция е без никакво отношение към това нещо. Казвате, че три месеца може да са ключови. Те ще са ключови, но защото преди това е имало 20 години и кусур забавяне по най различни причини. Господин Кирилов между другото спомена: не инстанцията пречи. Ние го осъзнаваме. Нали наистина няма някой, който да мисли, че втората инстанция е пречката в реализацията на тези проекти? Ако има злоупотреба с права, каквато най-вероятно има, в очевидно неаргументирани обжалвания, които целят само да да забавят работата, такива неща има, злоупотреба с всякакви права има и решението на проблема със злоупотреба с права не може да бъде отмяната на правата. Ако тръгнем по този път, много бързо ще стигнем там, където никой от нас не иска. Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков! Други изказвания? Заповядайте, госпожо Василева. Уважаеми господин Председател, уважаеми, колеги! Ние, в Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, поддържаме своите мотиви и позицията ни остава непроменена. Предлагаме повторно да приемем Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. И това не е позиция на инат. Това е ясно осъзната, аргументирана, обоснована и, според нас, балансирана позиция. Да, природата е висше благо. Тя е ценност за всеки един български гражданин. Опазването на природата и осигуряването на чиста и здравословна среда е не само право, а и задължение на всеки един от нас. И аз вярвам, че това е веруюто на всеки един от народните представители. Това е споделеното разбиране на българските граждани и съвсем не е запазена територия за шепа хора, които наричат себе си „еколози“. Тук говорихме за устойчивото развитие. Устойчивото развитие има три елемента: опазване на околната среда, социален и икономически елемент, и трябва да търсим балансираното развитие. Българските граждани имат право да живеят в модерна и развита държава и ние сме се ангажирали пред тях като народни представители, като народни избраници, да работим за това. Българските граждани имат право на обезпечена базисна инфраструктура, която гарантира както по-добри условия за живот, така и националната сигурност. Това е интересът на българските граждани, това е интересът на нашите избиратели. Ние смятаме, че Законът е в интерес на гражданите ни. Той е в защита на обществения интерес, защото промените в Закона целят ускоряване на процедурите на обекти с национално значение от стратегическа важност и според нас е безспорен интересът на гражданите от тяхната реализация. Нерядко сме ставали свидетели на сериозно забавяне заради дълги и продължителни, в някои случаи недостатъчно добре обосновани обжалвания, по-скоро самоцелни, бих казала. Те поставят на риск реализацията на обекти от пътната, железопътната, пристанищната инфраструктура, от газопреносната система, от електроенергийната система рискове, свързани не само със срокове и с финансовата обезпеченост на тези проекти, но и със сигурността, достъпа, свързаността на териториите, енергийната независимост на страната, а в някои случаи – и с човешкия живот. С максимална степен на внимание и отговорност сме подходили към изготвянето на Законопроекта, представянето му на Народното събрание и съответно приемането на Закона. Съвсем накратко ще повторя някои от мотивите, които ни водиха в изменението, което предприехме. Първо и преди всичко, ние не променяме принципа. Въвеждаме изключение само за определени случаи – с ясни критерии, случаи, които са свързани с национални обекти от стратегическа важност, тясно приложно поле, което е приложимо само и единствено с решение на министъра на околната среда и водите, които подлежат и досега на контрол от Върховния административен съд. Те се отнасят до обекти, определени с акт на Министерския съвет като такива с национално значение. Тези актове на Министерския съвет са обжалваеми, подлежат на двуинстанционен контрол.

или в интегрираната Транспортна стратегия в периода до 2030 г. Единият документ е приет от Народното събрание, другият – с акт на Министерския съвет, отново обжалваем на две инстанции. И двата документа, преди да бъдат приети, са преминали екологичната процедура – екологична оценка. Те имат решение за екологична оценка, подлежащо на двуинстанционен контрол, тоест тук вече говорим за пета-шеста стъпка от съдебния контрол. Колегата реферира към конвенцията, така наречената „Орхуска конвенция за достъп до информация“, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие на въпросите от околната среда. Цялото ни законодателство е построено върху логиката за това, че гражданите, обществеността трябва да има достъп до информация, възможност да се произнася по време на разискванията, да изразява мнение, становища, да взема участие в решенията, свързани с околната среда, да има максимална информираност и безспорно да има възможност за достъп до правосъдие. Тази възможност никой не отнема. Това, което ние предлагаме и приехме, е оптимизиране на процедурите, водени от пълното съзнание за значимостта на въпросите, които тук разискваме, и обектите, които имат наистина приоритет за българските граждани. Това не е прецедент, това не е изключение. Колегите юристи надълго и нашироко упоменаха случаи в националното законодателство, където се допуска съкращаване на инстанциите за контрол. Безспорно националното законодателство дава поредица от такива примери, но не само националното, и европейското законодателство по никакъв начин не се нарушава, и в други държави – членки на Европейския съюз, има допустимост за едноинстационно обжалване по процедури, които касаят въпроси, свързани с опазване на околната среда. Едноинстанционно е произнасянето и контролът в държави като Дания, държави като Дания, Италия, Гърция, Испания, точно във връзка с изключения, които касаят важни процедури и обекти от съществено значение. Нерядко реализацията на тези проекти, за които говорим, и които са включени в двата национални стратегически документа, са обвързани и с европейско финансиране, и всички ние сме наясно, че европейските програми имат ясно определени срокове. Програмата обхваща програмния период и само в рамките на него България има възможността да се ползва от европейската солидарност, точно за да изгради или да модернизира така необходимата базисна инфраструктура. За това безцелните или неясни съображения на някои организации, които непрекъснато обжалват процедури и по този начин забавят реализацията на обектите, рискуват да не може да се реализира тази възможност за държавата Точно затова смятаме, че Законът не ограничава права, а в същност ограничава случаи на злоупотреба с право, които са се случвали в миналото. И накрая, тъй като всички сме наясно с това, че въпросът е от изключително значение за цялото ни общество, нееднократно беше казано, че той трябва да бъде поставен на широко обществено обсъждане. Уважаеми колеги, колко по-широко може да бъде обсъждането, като се има предвид, че едва ли има заинтересована страна, представител на институции, на граждански организации, на неправителствени организации, представители на съсловни организации, браншови организации, едва ли някой не се е произнесъл със становище, с отношение към този Закон. В този смисъл ние смятаме, че нашите аргументи и мотиви продължават да стоят със същата стабилност и сила. Те са защитими от гледна точка на запазването на обществения интерес. Затова призовавам всички да подкрепим повторното приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Благодаря Ви за вниманието! Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Василева, доколкото успях да чуя и си записах, Вие казахте, че никой не лишава гражданите от възможност за достъп до правосъдие. Може би да перифразирам, но това беше смисълът на това, което Вие казахте. Вие не отменяте достъпа до правосъдие, но го ограничавате и това следва да е ясно.

но дайте достатъчно доказателства, дайте примери в тази насока. И колко време мислите, че ще спечелите, премахвайки втората инстанция? Заслужава ли си за това време, което искате да спестите, което няма да има на практика никаква резултатност, за да се реализират тези така наречени

огромен обществен интерес? Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Василева, не само трябва да приемем този закон и да повторим нашето гласуване от предното, но трябва да го направим час по-скоро, защото страната трябва да се развива и законността в страната изпреварващо по отношение на реалностите. А реалностите са такива, че външни икономически сили в момента намират механизми, които да подлагат пречки и прът в развитието на страната. Националният интерес е по-важен от всичко.

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Василева,

С колко време ще се ускори един проект, имайки предвид, че Вие описахте сложността на цялата процедура да се стигне до него? Колко? Два или три месеца. За това става дума. Това е едно – поставям го като въпрос. И второ, Вие по-добре от много от нас като бивш министър знаете колко са чувствителни тези въпроси. Представете си, когато на първа инстанция тричленните състави дадат различни решения или разрешения за сходни казуси и няма втора унифицираща инстанция, до какви съмнения, брожения и проблеми в крайна сметка ще доведе това. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Дуплика – заповядайте, госпожо Василева.

фокусът на днешното внимание наистина са обекти, които предпоставят развитието на държавата ни и модернизацията на държавата ни. Що се отнася до репликите от страна на колегите вляво, аз държа в ръцете си списък с обжалвани решения по процедури, свързани с екологичното законодателство, решения по оценка на въздействието върху околната среда, свързани с екологичното законодателство, и оценки за съвместимост с целите на директивите, свързани с мрежата „Натура“, както и екологични оценки на планове и програми. Мога да цитирам някои от тях в повече конкретика, но ще Ви ги предоставя, за да се запознаете и Вие и да видите, че обекти от наистина съществено значение за българските граждани, в това число един от лъчовете на метрото, в това число един от лотовете на автомагистрала „Струма“, който вече е изграден в минал етап, в това число лотове от други автомагистрали, в това число първокласна инфраструктура. Днес сутринта имах възможност с Ваш колега да дебатирам господин Костадинов, който активно участва в дебата, но и в неговия регион пътят Видин – Враца подлежи на обжалване и в момента тече обжалване. В моя избирателен район пътят Бургас – Слънчев бряг – също. Почти няма процедура, която да не е забавена при обжалване с повече от година, а в някои случаи с повече от две години време. В този смисъл това, което Вие задавате като въпрос, може да получи следния отговор. Преди всичко ние с промените, които въведохме в Закона, дадохме срок в рамките на шест месеца, за който трябва да се произнесе съдът при обжалване, тоест очакванията ми са, че при прилагането на изключенията, които приехме, ще бъдат съкратени и сроковете по реализацията на такива важни обекти с период от порядъка на година може би, защото, съгласно законодателството по устройство на територията, не може да се пристъпи към изпълнение на инвестиционен инвестиционен проект, към строително-монтажни дейности, ако няма влязъл в сила акт по същество, свързан с обжалването, произтичащо от екологичните процедури. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева. За изказване – народният представител Атанас Костадинов. Колеги, има ли други изказвания, за да можем да ориентираме народните представители за гласуването? Ще има още изказвания. Имате думата, уважаеми господин Костадинов. на това, което е било преди 1989 г., особено от съдии, са много важни и ценни за нас. Аз не съм имал възможност да работя преди 1989 г. и да се реализирам просто защото съм по-малък на години, мога да Ви изглеждам по-голям. Моето усещане е друго – като че ли изпускаме същността на проблема. Въпросите по отношение на ценностите, на принципните и политическите положения, колеги, с цялото ми уважение, не могат да бъдат решени по юридически път. Всички примери, цялата практика, която даваме, и спорът за това какво би казал един Конституционен съд или друг съд, не е съдържанието на този въпрос, който обсъждаме. Преди да преминем по същество, искам да Ви кажа поне три неща, от които ме побиват тръпки и които искам да споделя с Вас. Когато тук, от тази трибуна, се говори за абсолютно всички неправителствени организации като за рекетьори и им се размахва пръст, и се ръкопляска неистово и въодушевено, да Ви кажа – побиват ме тръпки. Съществуват практики на злоупотреба и така нареченият „зелен рекет“. Съществуват злонамерени и недобронамерени такива практики, но когато по-голямата част от залата се радва на квалификацията на гражданското общество и на гражданите като едва ли не на бандити и самозванци, ме побиват тръпки. Второто нещо, което искам да споделя с Вас, от което ме побиват тръпки, е следното: не е възможно Вие да знаете как ще завърши последната инстанция, дали ще бъдат една или две. Когато Вие презюмирате, че с отрязването на втората инстанция ще се движат по-бързо казусите, това означава, колеги, че Вие знаете изхода от едно обжалване, дори на първа инстанция. Извинявайте, от това също ме побиват тръпки. Нима вървим в тази посока? На трето място, ако, не дай си Боже, втората инстанция пречи на европейските проекти, ние защо изобщо 2007 г. влязохме в това европейско семейство? Първата държава, на която пречи някакво процесуално производство, ще бъде България. По отношение на съдържателните въпроси, наистина след Указ № 175 на президента има някои елементи, които по-скоро бих помолил да ги погледнем повече в детайли. Бих се спрял най-вече на чл. 15 и чл. 55 от българската Конституция, които, пак казвам, че всякакви юридически и правни интерпретации като че ли тук няма да бъдат много релевантни, за да се опитаме да разберем какво точно има предвид президента. Има една много характерна особеност на природата, колеги, която ние, като най-висша форма на живот в хранителната верига, трябва да знаем. Природата не може да говори. Колкото и да я обичаме, колкото и да я защитаваме, колкото и да я пазим за поколенията, има една елементарна особеност – природата не може да говори. Ето защо в принципите и ценностите, в това, което се задава пред едно каквото и да е законодателство, каквито и да са законите,

Винаги човешкото същество като последна инстанция в хранителната верига трябва в своите действия, а това пише и в чл. 15, където се казва, че Република България трябва да осигурява такава околна среда и така да поддържа живото развитие на живата природа, че да бъде устойчиво, винаги човешките същества трябва с презумпция в защита на природата да съблюдават своите действия. Мисля, че посоченото в чл. 55, където вече се казва, че пък гражданите имат правото на това, това се опитва да подскаже ветото на президента. Уважаеми колеги, не като товарен влак през запусната гара, не просто формално,

двете инстанции – първа и втора, по 3 месеца, искам да Ви уверя, че може да бъде постигната и ние също не сме доволни от това, че някой се опитва да злоупотребява, особено с големите инфраструктурни и национално значими проекти. Няма логика и е парадокс да имаме, от една страна, национално значим проект, а от другата страна да искаме да изрежем една от инстанциите. По същество концесионното обжалване на първоинстанционно решение е процесуално право, което, извинявайте, но е в Конституцията. Това обсъждаме. На нас ни трябва релевантен правен инструмент на национално значимите неща, които обсъждаме. И ще Ви кажа, тук един по един излизате и всеки изплюва по едно камъче „Юлен“ или вторият лифт на Банско; „Струма“; чу се за жп-то. Вижте, ние не сме деца. Нормално е всеки да изплюе по едно такова камъче. Нормално е, човешко е, разбираемо е, Вие защитавате и всеки един нас защитава нещо от собствените си региони. Но знаете ли кое е най-хубаво за втория лифт на Банско, за Струма и за жп инфраструктурата? Тя да бъде абсолютно законосъобразно изпълнена и никой да няма право и да не може да я обжалва по начин, по който той реши, а гаранция за това е процесуалното право на втора инстанция. Ето защо Ви моля в контекста, и с това завършвам, на преразглеждане или на ново разглеждане, това, което господин Главчев е написал до нас вследствие на Указ № 175, да вземем предвид наистина, ако щете го наречете „устойчиво развитие“ като подход, ако щете – „малко по-задълбочен поглед“, на бизнеса и инвеститорите

Без да нарушаваме и да режем законовите основания и процедури, ние ще настояваме за така наречената „бърза писта“, първа и втора инстанция, не по-малко от 6 месеца.“ Господин Кирилов по-добре от мен може да даде десетки примери, в които втората инстанция в правораздаването, е задължена със значително по-кратки срокове, като пример – Изборният кодекс. Това не е невъзможно. Второ, освен на българския бизнес и инвеститорите, ние искаме да кажем на гражданите, не само във връзка с Орхуската конвенция, не само във връзка с това, че, тук говорим много общо колеги, гражданите на всяко едно ниво имат право да участват. Това е все едно да кажете, че 300 пътници в самолета участват в управлението на самолета само защото се возят. Горе-долу така подхождаме с гражданските искания. Този, който управлява самолета – пилотът, командирът на полета, той го управлява. А да ги убеждаваме, че те участват в управлението или те управляват е демагогия. Тоест ние искаме да им кажем: ще имате защита по законосъобразност във връзка с втората инстанция. Не само че ще Ви чуем на всеки един етап, а ще Ви предоставим тази възможност. Третото, което искаме да кажем обаче, е на неправителствените организации: никой няма повече да прави компромис с, първо, с измислени организации, второ – с измислени искания, и, трето – които доказано злонамерено и умишлено вредят на развитието на тези проекти.

хем ще имаме бърза процедура, хем няма да нарушаваме нещо, което според мен до голяма степен е завоевание на българската юриспруденция. Госпожа Василева е права за това, че има доста примери в Европа, че има едноинстанционно. Да, но точно толкова, госпожо Василева, колкото са примерите за едноинстанционност, са и двуинстанционните производства. Така че ние със сигурност, понеже вярваме в това нещо и не става въпрос само за правната техника, а за ценности, ще минем към тълкувателно искане от Конституционния съд, но Ви подаваме ръка и предлагаме да видим разумното в тази опция, което Ви предлагаме, защото ние сме откровени. Да, не искаме бизнесът да бъде спиран. Да, но искаме това да става по законен начин. Накрая, може би, за да привлека финално Вашето внимание, по-скоро ще се пошегувам и ще Ви попитам риторично следното: не Ви ли се струва, колеги, че второто четене на законопроектите изключително много бави законодателния процес, спира икономическото развитие на България и по определен начин ни отдалечава от Европейския съюз? Няма ли логика, уважаеми колеги, да отрежем второто четене на законопроектите? (Ръкопляскания Да, за да отговорим на очакванията на обществото и на бизнеса. В един по-широк смисъл всички ние имаме самочувствието, че достатъчно добре си вършим работата като народни представители. Не мисля, че е така. И ако ерго ние не си вършим добре работата, не трябва ли по някакъв начин да заобиколим Народното събрание, за да може държавата да се развива много по-добре напред. Моля Ви, много сериозни са тези въпроси, затова ги поставям по този начин.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Костадинов, Вие дадохте доста примери за важни инфраструктурни проекти – лифта в Банско. Но искам да Ви задам един друг въпрос по отношение на високоскоростния четирилентов път София - Видин, който беше включен от правителството на Орешарски в Оперативна програма „Транспорт 2014 – 2020“. Впоследствие той беше изваден от Оперативна програма „Транспорт“ като приоритет от следващото правителство на господин Борисов. И въпросът ми е кой сега е виновен за нереализацията на този проект – тогавашните и настоящи управляващи, или втората съдебна инстанция? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Смятате ли, че това е реплика, господин Попов?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега, уважаеми гости! Най-първо искам да уточним в този дебат следното. Емоционално тръгна тезата, вярно, от нашия оратор Георги Марков, препратката към лифтовете на Банско, но искам да Ви уверя – не иде реч за проекти, касаещи Банско. Моля да не изместваме, да не променяме фокуса на дебата. Става въпрос за обекти, първо, с национално значение и, второ, такива, които са със стратегическа важност. Банско и лифтовете не са в нито една от двете стратегии, които ние сме вписали в Закона като допълнителен критерий. Изкушавам се да говоря по тръпките, които колегата изпитва, но ще ги пропусна. Само ще коментирам времето. Във Вашето изказване, първо, забравихте това, което е установено в предложението на Закона, което е оспорено с ветото на Президента – шест месеца. месеца! Волята на законодателя в този текст е като цяло да се компресира съдебната процедура. Законодателят има право да определя времето на едно производство. Иначе по отношение на последващия контрол – не исках от самото начало да развивам тезата, но, забележете, първата инстанция в тези спорове винаги е Върховният административен съд. Той винаги заседава в състав от трима съдии, колеги. Това дали ще има последваща петчленна инстанция – разберете, то е безпредметно, то е безсмислено. Ако трима съдии от един съд са взели едно решение, те ще си го поддържат и в петчленния формат. Тук дори елементарната математика не издържа,

Господин Костадинов, заповядайте да отговорите на репликата на господин Кирилов и на уточняващия въпрос на господин Филип Попов. Благодаря Ви, господин Председател. След като Вие преценявате, че репликата на господин Попов е била допустима, ще се постарая, доколкото мога, да й отговоря. Според мен, господин Попов, някакъв вид безхаберие, политическа малоценност или нещо подобно е изкарало от списъка на мрежата TENT този обект и това, което европейският коридор предполага за този участък от пътя, но аз не съм компетентен в тази сфера. в тази сфера. Това е просто хипотеза. България не следва своите приоритети, не ги спазва и като че ли това трябва все повече да се изчиства и да бъде нещо, което да не се случва повече. Такава е причината да не се случи този път. Господин Кирилов, когото познавам от доста време, ме поставя в много деликатна ситуация – като не-юрист да правя коментар на негови думи, според мен той е добър юрист, и да му кажа следното. Само Само две възможности има, господин Кирилов. Или се опитвате да заблудите по-голямата част от хората – не вярвам да мислите, че е вярно това, което казвате. Вие знаете по-добре от мен, че материално-правната страна на въпроса от втората инстанция не може да бъде решена по отношение на първата. Има произнасяне само по отношение на законосъобразността. Няма как да ни казвате тук, че е безсмислена по принцип втората инстанция на Административния съд, след като е ясно, че се борим за законосъобразност, а не за съдържателната, фактическата правна страна на въпроса. Смятам, че не е коректно това, което правите като тълкувание. Съжалявам, че го казвам аз, който не съм юрист и съм леко далече от тези думи.

Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Основната теза, която застъпва ветото, е защитата на права. Осъзнавайки стремежа на президентската администрация да бъде спазван чл. 15 от Конституцията, а именно задължението на да осигури опазването на околната среда, ние от Политическа партия ГЕРБ също твърдо подкрепяме и следваме политики, които насърчават опазването на околната среда. Четейки обаче мотивите на ветото, оставаме с усещането, че фокусът се измества и се пренебрегва фактът, че едноинстанционното производство се предлага единствено за обекти от национално значение и стратегическите обекти. Изкуствено се насажда усещането, че се нарушават основни принципи на демокрацията. Уважаеми колеги, нека назовем нещата с истинските им имена. Настоящата промяна се предлага, защото половин дузина организации си позволяват да злоупотребяват с права. Борбата е именно срещу тези, които превърнаха нелоялните практики в своя професия. Борбата е срещу тези, които не си дават сметката, че безкрайното обжалване води до нарушаване на друго конституционно право – правото на живот, записано в чл. 28. Ако продължим да се позоваваме на Конституцията, ще установим, че се нарушава и следващо конституционно право – правото на свободно придвижване, което е регламентирано в чл. 35. Недопускайки или забавяйки процесите по изграждането на обектите от национално значение, същите тези организации не си дават сметката, че по този начин създават предпоставки за загуба на десетки, стотици, а може би и хиляди човешки животи, защото обектите от национално значение, колеги, касаят пряко човешкия живот! Ако конституционните права могат да бъдат степенувани, категорично, без съмнение правото на живот е най-висшето човешко право. Нека не допускаме това право да бъде измерено с политически и икономически мерилки. Вярваме, че президентът на Република България е разумен политик, ще осъзнае срещу какво е истинската борба и ще заеме правилната позиция. Освен екологичните организации, становища са представили и редица други неправителствени и браншови организации, които подкрепят Законопроекта. Президентът трябва да бъде лидер на всички – вземайки страна, изгражда бариери в обществото, а разделението води до конфликти. Силно се надяваме, че не това е целта на ветото. Уважаеми колеги от опозицията, приемаме Вашите аргументи за двуинстанционното производство с инструктивни тримесечни срокове. Не можем обаче да се съгласим, че бързата писта, която Вие предлагате, ще заработи ефективно. Знаете ли какви нелоялни похвати се използват в момента? Организациите, които обжалват актовете на министъра на околната среда и водите, в продължение на четири месеца, забележете – четири месеца, не внасят таксата от 10 лв. за стартиране на производството, въпреки подканите на съда! Обяснете ни, колеги: кой съд ще се произнесе в рамките на три месеца, при условие че производството не е започнало в рамките на четири Разбира се, че е важно да има максимално широк спектър от възможности за изразяване на позиция, но нека не допускаме да се злоупотребява с това! Нека не допускаме да бъдем изправени пред избора между човешкия живот и хабитата и хабитата на зелената еуглена, колеги! Без миг колебание аз заставам зад човека – моля Ви, направете го и Вие! Съмнение в безкористната работа на така наречените „екозащитни организации“ буди и фактът, че те се активизират изключително избирателно и целенасочено. Появяват се единствено и само когато има застъпени икономически интереси. Нещо повече, чрез своята дейност те са успели да си присвоят и да се превърнат в еднолични собственици на природата, а тя трябва да бъде достъпна за всички! Аз живея в район, в който от години съществува потенциален екологичен проблем и въпреки това нямам спомен, която и да е от шестте екоорганизации да е предложила полза за решаването на този проблем. По същество не би ли следвало точно това да бъде основен предмет на дейност на тези организации? Преди три месеца община Раковски беше подложена на обгазяване вследствие на пожар в екозавода в Шишманци и никаква реакция от защитниците, въпреки че бяха отровени изключително много прелетни птици, които гнездяха наблизо. Да оставим птиците – рязко се увеличиха рeспираторните заболявания при децата и възрастните. Какво точно защитавате, госпожи и господа? Къде сте днес, когато заводът отново гори и отново вредните атмосферни емисии са в критични стойности? Как помогнахте за преодоляването на тези проблеми? Къде бяхте, когато десетки хиляди декари българска гора изгоря над Кресна? Освен гората бяха унищожени още хиляди птици и животни, които обитаваха тази гора. Ето тези и още много други подобни примери пораждат в нас съмнения и навеждат до изводи относно ефикасността и целите на тези организации. Господин Президент! Колеги от опозицията! Отново се обръщам към Вас към Вас с призив: не насърчавайте тези нелоялни практики. Нека с общи усилия да преодолеем този етап от развитието на младата ни демокрация, а убеден съм – някой ден старият текст отново ще бъде възстановен. Нека да върнем природата на хората – въпрос на политическа воля. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

дуплики. Аз няма да изневеря на себе си, няма да Ви отнемам време с дълги и протяжни словоизлияния, а просто ще се опитам да дам един, както обикновено, така и стила на „Воля“, един страничен поглед, въпреки че отчасти ще преповторя изказването на господин Костадинов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Само за момент, господин Христов, много Ви моля, погледът Ви трябва да е насочен към господин Шишков, който току-що имаше изказване и репликата трябва да е към него.

Ще прочета – да. Да продължа. Ние тук се концентрираме върху това дали трябва да имаме едни по-кратки срокове, за да може да не спираме такива стратегически проекти и, естествено е, че отговорът е: да, трябва да имаме максимално кратки срокове, но дали причината за забавянето е втората инстанция, или причината за забавянето са мудните процедури и забавянето от страна на съдебната система. Ние, вместо да да направим така, че да забързаме малко всички процедури, сега решаваме, че ще махнем втората инстанция. Ако обаче, да кажем, следващото Народно събрание, дай Боже, е по-динамично от нашето и реши, че е относително понятие „бързо“ и „бавно“, „бавно“, и първата инстанция е прекалено бавна, какво ще направим? Ще махнем първата инстанция ли? Защо трябва да махаме втората инстанция, вместо да ускорим сроковете и да принудим съдебната система да не отлежават делата по три години, а нещата да се случват малко по-бързо?! Мисля, че това е нещо, върху което трябва да се концентрираме и да работим заедно. Благодаря Ви. Извинявам се, че не гледах накъдето трябва, но господин Цветанов беше привлякъл вниманието ми. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Явно привлича много вниманието, господин Цветанов. Заповядайте, въпреки това господин Шишков. Има ли други изказвания? Господин Цветанов, лично обяснение или изказване?

много е важно, когато взимаме думата да коментираме законодателството, поне да сме го прочели. Това, което се предлага, и това, което ние ще потвърдим днес, е да бъде приет Законът отново и да отхвърлим ветото. Залагаме една бързина от шест месеца, за да може действително по националните инфраструктурни проекти държавата да се движи в посока, която ще гарантира развитието на регионите и на страната ни. Смятам, че днешният дебат беше доста по-различен от всички други дебати, които сме водили по законопроекти, по които имаме различни мнения. Искам да благодаря на всички народни представители за толерантността и аргументите, които се излагаха от всяка една от парламентарните групи. Всички останахме изключително удовлетворени от компетентността и много правилното изказване в началото на дебата на Георги Марков, който даде примери с конституционни решения и всъщност ние като народни представители нямаме притесненията, че ще приемем Закон, който ще бъде противоконституционен. Ние приемаме Закон, с който действително гарантираме защитата на всички, които участват в този процес, но най-важното е, че ще имаме срок от шест месеца и ще можем действително да се движим в правилната посока по управленски програми и по приоритети, които са заложени – както на правителството, така също и на българския парламент. Понеже от юридическа гледна точка нямаме абсолютно никакъв проблем с аргументите, които бяха изложени от Георги Марков, искам само да кажа, че трябва да има и втори аспект, който да бъде за целесъобразност, защото, уважаеми колеги, всички, които пътуват по пътната отсечка Благоевград – Сандански, знаят какво се случва и с какво е известен този участък. Това е всъщност участъкът, трасето, което се нарича „кървавото трасе на България“. Само да кажа, че за последните години, при положение че има рязко намаляване на жертвите по пътищата, съпоставимо с години, когато имахме над

Само си направете извода от 893 ПТП-та, когато станат при един натоварен трафик, колко са вредните емисии, които излизат от тези автомобили при километричните опашки, които се създават. Ето Ви първият аргумент, за да защитим екологията и действително да бъдем партньори и с неправителствените организации. За мен винаги водещи са жертвите по пътищата, защото за този период, в този участък Вие виждате, че почти на всеки километър има по една каменна плоча, с което се отбелязва кой човек е загинал там. Общо жертвите са 52. Петдесет и две жертви са точно в това трасе. Броят на ранените е 300, а това ги прави нетрудоспособни за един дълъг период от време, някои остават до края на живота си. Не на последно място трябва да имаме предвид, че в момента Оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е пред застрашеност държавата да върне около един милиард лева за всички тези забавени процедури и това протакване във времето. Ние сме национално отговорни политици и аз съм убеден, че днес, когато отхвърлим ветото, това ще е много ясен знак, че ние спазваме законосъобразността, съобразяваме се с мотивите и на президента, но аргументите днес в пленарна зала бяха по-силни и затова ние ще подкрепим Закона и ще отхвърлим ветото на президента, защото България и приоритетите на България са над всичко. Благодаря Ви.

изказване ми прозвуча като демагогия. Много ясно, че Вие ще подкрепите Законопроекта, след като Вие го гласувахте на предно заседание. Сами разбирате несъстоятелността на аргументите, които излагате. Иначе във формулировката и желанието да се усвоят европейски средства – да, ние всички искаме да има повече и обекти с национално значение, и стратегически обекти, които ще допринесат за усещането на българските граждани, че са европейци. Но дали имате желанието да построите само магистрали? Защото според мен малко строите! Това, което Ви пречи, явно е Законът, явно е нормативната уредба, с която влязохме в Европейския съюз. Не забравяйте, 2007 г. нашето законодателство беше прието, че е синхронизирано със страните - членки на Европейския съюз. Не се ли притеснявате, че променяйки в момента законодателството, ние ще бъдем квалифицирани като страна, която не спазва регламента, установен в страните - членки в Европейския съюз. Още повече какво значи обекти от национално значение? Газопроводът „Южен поток“ включва ли се по Вашите разбирания в така формулирания текст за промени в Закона? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янков. Има ли други реплики? Заповядайте, господин Попов. Благодаря. Господин Председател! Уважаеми господин Цветанов, ние не сме против развитието и реализацията на такива важни инфраструктурни проекти. Ние сме против на практика разрушаването на държавността и лишаването на български граждани от техни основни права – достъпа до правосъдие, до втора инстанция. Против това сме против. Наистина ли мислите, че втора инстанция или тези шест месеца на практика са виновни за тези трагедии, които се случват по българските пътища? Аз не мисля така! Няма логика в това, което твърдите и не се опитвайте да прехвърляте този горещ картоф от липсата на реализация и строителство на тези обекти от изпълнителната към съдебната власт. Не, не! Не са те виновни, виновна е изпълнителната власт.

Още повече, че наистина съм възмутен от това, че го свързвате и с жертвите по пътищата. Тук няма нищо общо с това! В крайна сметка тази борба трябва да се води наистина. След това ще продължим и със Закона за пътищата и се радвам, че сте приели наши предложения, за което ще Ви поздравя и ще изразя моята благодарност. Но когато преодолеете това вето, трябва да знаете, че това не е заради тези доводи, които казахте, а защото Вие си имате едно много голямо мнозинство – „Движението за права и свободи” е с Вас, ще Ви подкрепят, но не намесвайте и жертвите по пътищата. Благодаря Ви.

Първо, да Ви кажа по никакъв начин не искаме да влизаме в тази конфронтация, в която искате да ни въведете с президентската институция, но се придържаме към конституционните разпоредби и възможностите, които дават на президентската институция да наложи вето, от което президентът се е възползвал със съответните мотиви. В немалката си част те са основателни. И беше изложено от брилянтния Георги Марков, конституционен съдия, който даде доста аргументи. Самият факт, че нямаше реплики на неговото изказване, означаваше, че всички бяха съгласни, от всички присъстващи депутати. Това е първото, което отчетох в моето изказване. Разбира се, другото е целесъобразност. За мен, а и за Вас и за всички народни представители е ангажимент да намалим жертвите по пътищата. Казвате: не се заигравайте с тази тема! Не, не се заиграваме. Казваме, че тези законодателни промени, които се предлагат и които се приемат, дават възможност в рамките на шест месеца да приключи тази процедура. Това е за всички национални стратегически обекти. Що се касае до „Южен поток“, както беше зададено от колегата Янков, мога да кажа, че ОВОС е приключен и за старите процедури това не влиза в правно действие, а говорим за газов хъб „Балкан”, говорим за автомагистрала „Хемус“. Аз като народен представител и като човек, който пътува страшно много, мога да Ви кажа, че за мен е от изключително значение и от народните представители от ГЕРБ, които са от многомандатните избирателни райони на територията на Северна България – те искат магистрала „Хемус“ да бъде реализирана и да бъде направена максимално бързо, защото знаем, че и там ще бъдат спасени човешки животи. Ако за Вас това е тема за заиграване, аз мога да споря с аргументи, но в никакъв случай не трябва да казваме, че това е тема, с която може някой да се заиграва. Мога да Ви кажа, че законодателството, което приемаме, самият факт, че не противоречи на Конституцията, и това, което беше казано от Георги Марков, с конституционните решения, които бяха споменати от него

Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 г.

при повторното гласуване за приемането на тези текстове от Закона по една единствена причина. Причината се нарича: върховенство на закона в България. това, което ние трябва всички да пазим, са интересите на хората и контрола на съдебната власт да не бъде нарушаван в нито един от неговите аспекти. Това, което Вие приехте с едноинституционното разрешаване на различните казуси уж в стратегически обекти, според мен е грешка. Тази грешка скоро ще бъде поправена, защото животът ще Ви поправи, не само ние като опозиция. Искам и нещо друго да Ви кажа: тъй като правото трябва да бъде универсално и подходите също към него, силно се притеснявам, че ако бяхте въвели едноинституционно или даже двуинституционно правораздаване в частните случаи, Вашият председател на парламентарната група трябваше да бъде в затвора днес. Благодаря Ви. Валентин Иванов представя портрети на исторически личности и наши съвременници, дали своя принос за България. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Часът е 11,30. В 12,00 ч. продължаваме – прекъсване от 30 минути.